Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir afsalar sér sæti sem aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd en tekur sæti sem aðalmaður í utanríkismálanefnd og atvinnuveganefnd í stað Rósu Bjarkar Brynjólfsdóttur. Steinunn Þóra Árnadóttir tekur sæti sem varamaður í utanríkismálanefnd í stað Bjarkeyjar Olsen Gunnarsdóttur.

Brynjólfsdóttur. Þá mun Ólafur Þór Gunnarsson taka sæti sem aðalmaður í Íslandsdeild Evrópuráðsins í stað Rósu Bjarkar Brynjólfsdóttur og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur sem varamaður í þeirri nefnd þegar til þeirra breytinga kemur. Þessar mannabreytingar skoðast samþykktar án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Forseta hefur borist bréf, dagsett í dag, frá formanni þingflokks Pírata um mannabreytingar í nefndum þingsins, samanber 16. gr. þingskapa: Helgi Hrafn Gunnarsson mun taka sæti Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur sem aðalmaður í atvinnuveganefnd. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir mun taka sæti sem aðalmaður í allsherjar- og menntamálanefnd í stað Helga Hrafns Gunnarssonar og Jón Þór Ólafsson verður varamaður í þeirri nefnd.

Þá tilkynnti þingflokksformaður Pírata jafnframt að Smári McCarthy afsalar sér sæti sem aðalmaður í utanríkismálanefnd og er því laust sæti í þeirri nefnd.

Þingflokksformaður Pírata tilkynnti einnig um breytingar í stjórn þingflokksins á þá leið að Helgi Hrafn Gunnarsson verður þingflokksformaður Pírata og Smári McCarthy ritari. Jón Þór Ólafsson verður formaður Pírata.

Í ljósi heimsfaraldurs kórónuveiru og fyrri framkvæmdar um tímabundin afbrigði frá þingsköpum í þágu nefndarstarfa hefur forsætisnefnd lagt fram hvers útbýting var lesin upp áðan, um breytingu á þingsköpum, um heimild þingmanna til að taka þátt í nefndarfundum með notkun fjarfundabúnaðar. Þar til slíkt frumvarp hefur verið afgreitt er lagt til að afbrigði samkvæmt 95. gr. þingskapa verði veitt frá 17. gr. um skyldu nefndarmanna til að mæta á nefndarfundi og frá 22. gr. um ályktunarbærni nefndarfunda. Einnig er lagt til að stuðst verði áfram við leiðbeiningar um fundahöld og notkun fjarfundabúnaðar á fundum fastanefnda sem sendar voru þingmönnum 30. apríl sl.

Samkomulag er um fyrirkomulag umræðunnar. Umferðir verða þrjár, sex mínútur, fimm mínútur og fjórar mínútur, en forsætisráðherra hefur 12 mínútur til framsögu.

Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal lýsi ég Björn Leví Gunnarsson rétt kjörinn sem 5. varaforseta Alþingis. Ég óska honum til hamingju með kosninguna og allra heilla í starfi.